Dragica (SDP)** Prelazimo na - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 686;

Uvodno će nam prijedlog zakona obrazložiti zamjenik ministra financija Igor Rađenović. Izvoli kolega. I želimo mu dobrodošlicu na prvu sjednicu. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Evo, kolegice i kolege posebna mi je čast i zadovoljstvo da pred vama, iako nas je relativno malo, ali evo moje krštenje sa ove druge strane sabornice vjerujem da vas neću ni danas a ni ubuduće previše razočarati. Dakle, pred vama su izmjene i dopune Zakona o osiguranju. Budući na temelju propisa EU, a vezanih uz funkcioniranje financijske industrije zadnjih godina prvenstveni cilj spriječiti buduće financijske krize kao i prelijevanje krize između sektora, a unutar jedinstvenog tržišta EU donesena Direktiva solventnost 2 čiji je primarni cilj dakle bio odrediti granice kapitala koje osiguravajuća društva moraju održavati, a sa ciljem smanjenja rizika nesolventnosti. Rok za prijenos ove direktive u nacionalne sustave je 31.03. sljedeće godine, a njihova primjena mora početi sa 1.01.2016. te će sa te strane i RH tj. Vlada Republike Hrvatske vama predložiti donošenje novoga Zakona o osiguranju prema planu dakle za prvo tromjesečje sljedeće Glavni razlozi zašto ove izmjene i dopune su dakle budući europsko tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje EIOPA donijela smjernice u kojim države članice moraju promijeniti i o primjeni izvijestiti već u veljači stoga se ove izmjene i dopune predlažu dakle na temelju Direktive kao što rekoh Solvency 2 ili solventnost 2. I one omogućuju dakle primjenu navedenih smjernica. Dakle, ove izmjene i dopune zakona donesene su radi usklađivanja sa tom direktivom, a radi primjene smjernica EIOPA-e i to smjernica u sustavu upravljanja, smjernica za podnošenje informacija nacionalnim nadležnim tijelima te smjernica za anticipativnu procjenu vlastitih rizika društva. Te smjernice zahtijevaju da društva za osiguranje dakle obavezno usvoje sljedeće funkcije iako velike osiguravajuće kuće u Europi pa i kod nas imaju osigurane te funkcije, 4 osnovne funkcije, funkcija upravljanja rizicima, funkcija praćenja usklađenosti, funkcija unutarnje revizije te aktuarska funkcija. Tako da se na osnovu dakle jedinstvenog tržišta provodi svojevrsna standardizacija. dakle navedenih usklađivanja sa standardima EIOPA-e ovim zakonom se usklađuju iznosi temeljnog kapitala članak 9. Zakona o osiguranju te jamstvenog kapitala te se ti iznosi izračunavaju tako tako da temeljni kapital ne smije biti manji što se tiče granica solventnosti od 19,5 odnosno 28,86 milijuna kuna, a granica solventnosti na osnovu premija povećava se na 478,14 milijuna kuna a na osnovu šteta na 334,62. Zašto ove cifre? I mene su pomalo zbunile, dakle tu se nalazimo između zapravo čekića i nakovnja. Sa jedne strane Zakon o osiguranju propisuje da ti iznosi moraju biti u kunama, a smjernice propisuju dakle donju granicu u eurima. Prošli izračuni bili su na temelju tečaja od 7,5 i onda kad probijamo te tečajeve da ne bi stalno dolazili pred vas sa izmjenama i dopunama ovaj put smo to napravili na nešto višoj razini i vjerujemo da na razini tečaja i ako i nije zadnjih 10, 15 godina postignut 7,8 vjerujemo da će to ovaj puta biti više nego dovoljno da dakle ne idemo u ove tehničke izmjene i dopune zakona. Pa eto da vas ne bi zbunjivale te brojke koje nisu zaokružene što nije običaj u ovome Saboru. Također, dorađene su i odredbe u svezi posrednog ili neposrednog stjecanja kvalificiranog udjela u društvu te su iscrpno propisana prava i obveze namjeravanog stjecatelja te obveze HANFA-e i rokovi u kojima ono odlučuje ujednačeno sa drugim zakonima koje smo ovdje donijeli, a gdje je HANFA regulator i nadzornik. Na prijedlog same industrije i uz suglasnost svih sudionika koji su sudjelovali u ovim izmjenama i dopunama zakona uveden je institut pomoćnika zastupnika u osiguranju, fizičke osobe koja će dakle na temelju zaposlenja ili drugog pravnog odnosa pomagati zastupniku u osiguranju dovodeći ga u vezu sa potencijalnim ugovarateljem osiguranja uz naknadu, bez licence ali sklapanje samom ugovora će biti dakako licencirano. S te strane očekujemo da ćemo na neki način i potaknuti samo tržište rada. se, proširuje se i krug poslova koji se može obavljati, društvo za posredovanje u osiguranju i E osiguranju te one, ovim prijedlogom izmjena i dopuna mogu nuditi i udjele investicijskih fondova, mirovinske programe dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava a sve u skladu sa zakonima koji dakle uređuju ta područja. Sukladno direktivi 2002/92 povećani su iznosi koji se odnose na osiguranje odgovornosti društva za zastupanje u osiguranju koji obavljaju poslove zastupanja u osiguranju za više društva za osiguranje, tzv. višestruko zastupanje te društava za posredovanje u osiguranju i E osiguranju. Uz sve gore navedeno zakonom je i detaljnije propisan nadzor na Hrvatskim uredom za osiguranje a kojeg provodi HANFA te su preciznije dorađene i preciznije određene prekršajne određene prekršajne odredbe ovih izmjena i dopuna. ne najmanje važno prijedlog ovih izmjena i dopuna prošao je sjednice svih radnih tijela koje su dakle pokazale zainteresiranost, Odbora za zakonodavstvo i Odbora za proračun i financije. Odbora za proračun i financije imao je i većinom glasova su usvojena tri amandman na samome odboru, a radi se o amandmanima, članovi odbora znaju, koje je Vlada i jučer dakle prihvatila na svojoj sjednici i poduprla i sa te strane postaju sastavni dio ovoga prijedloga.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 Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Zamjeničke ministra evo koristim priliku da u ime kluba SDP-a vam čestitam i zaželim uspješan rad na ovom odgovornom mjestu. Kolegice i kolege pred nama su izmjene i dopune Zakona o osiguranju. Složena tematika koju uređuje ovaj propis je uređenje uvjeta za osnivanje i poslovanje društva za osiguranje, obavljanje unutarnje revizije i revizije društava za osiguranje, postupak likvidacije i stečaja, obavljanje poslova zastupanja i posredovanje u osiguranju, ovlasti nadzornog tijela te obavljanje nadzora. Ovim se propisom uređuje i zaštita potrošača, udruga osiguranja jer je osiguranje te oblici udruživanja osiguravatelja. To je riješeno Zakonom o osiguranju donesenim 2005. godine, a izmjenama i dopunama, a do ove o kojoj sada raspravljamo bile su tri izmjene i dopune, rješavalo se postupno a veća transparentnost i mogućnost nadzora kao i prilagođavanje propisima u EU kako bi se prvenstveno ostvarila standardizacija zakonodavnog okvira i funkcioniranje u okviru jedinstvenog financijskog europskog tržišta. Kao što sam navela, pred nama su četvrte izmjene i dopune Zakon o osiguranju kako bi se već sada omogućila primjena smjernica Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje na način da društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogu poduzeti odgovarajuće korake radi pravovremene Ovim izmjenama i dopunama omogućava se i primjena smjernica u sustavu upravljanja, smjernica za podnošenje informacija nacionalnim nadležnim tijelima kao i smjernica za anticipativnu procjenu vlastitih rizika društava. Slijedom navedenih smjernica povećava se temeljni kapital dioničkog društva za osiguranje kao i društva za reosiguranje kako bi odgovarali iznosima u odgovarajućim propisima EU, odnosno obavijesti Europske komisije o prilagodbi određenih iznosa iz direktive o reosiguranju. Vrlo su precizno utvrđeni uvjeti za članove uprave i nadzornog odbora društva za osiguranje, proširuju se obveze člana uprave društva za osiguranje u pogledu provođenja nadzornih mjera sukladno pravilima o upravljanju rizicima, uspostavom točno utvrđene i jasne, i dosljedne unutarnje odnose u vezi s odgovornošću a koji će osiguravati jasno razgraničavanje ovlasti odgovornosti te sprječavati nastanak sukoba interesa kao i odobriti i redovito preispitivati strategije i politike upravljanja rizicima s jasno utvrđenim rokovima. Dopunjeni su uvjeti potrebni za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara što je svakako dobro, taj odgovoran posao moći će obavljati osoba koja koja naravno uz dobar ugled, poslovnu sposobnost i najmanje tri godine radnog iskustva ne smije biti pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv imovine, kaznenih djela protiv gospodarstva, protiv krivotvorenja, kaznenih djela protiv sigurnosti, platnog prometa i poslovanja te kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava. Proširenje na ova imovinska kaznena djela svakako je dobra i to pozdravljamo, s obzirom da je po današnjim odredbama bilo zapriječeno izdavanje ovlaštenja samo u slučaju kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja. U tekstu ovih izmjena i dopuna ugrađeni su ključne funkcije unutar sustava upravljanja slijedom čega je društvo za osiguranje dužno ustrojiti funkciju upravljanja rizicima, funkciju praćenja usklađenosti, funkciju unutarnje revizije i aktualnu funkciju, a jasno, s jasno i precizno utvrđenim uvjetima koje mora zadovoljavati osoba za obavljanje ključne funkcije. Propisana je i obveze uspostave kontrolne funkcije kako bi se izbjegao mogući sukob interesa s dužnošću poduzimanja mjera za utvrđivanje, otkrivanje, sprječavanje i otklanjanje sukoba interesa čije bi postojanje moglo naštetiti interesima ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika iz ugovora o osiguranju. U cilju sprječavanja sukoba interesa i preuzimanja neprimjerenih rizika u poslovanju predviđena je i politika nagrađivanja zaposlenika članova uprave i nadzornog odbora. Uvođenje povjerenika nadzornog tijela i njegovih ovlasti te trajanje mandata uvedeni su u slučaju potrebe detaljnih procjena i praćenja financijskih stanja te uvjeta poslovanja društva za osiguranje. Uvođenje pomoćnika zastupnika u osiguranju omogućit će stručno osposobljavanje osoba radi pripreme za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja, za obavljanje poslova za stupanje osiguranju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. I uz sve ove izmjene i usklađen je izričaj sa Zakonom o kreditnim institucijama i Zakonom o trgovačkim društvima. Zbog svega što sam naprijed navela, klub SDP-a podržat će ove izmjene i dopune zakona.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, cijenjene kolegice i kolege. Evo, nekoliko opaski u drugom čitanju. Najprije tehničke naravi jedna opaska, gospodine zamjeniče ne piše koje su razlike u odnosu na prvo čitanje pa pretpostavljam da nema razlika, ali uobičajeno je naglasiti razlike u drugom čitanju u odnosu na prvo čitanje.

za svoje predstavnike, jedna tehnička stvarno greška. Piše, ministar financija Lalovac, gospodin Boris Lalovac i zamjenik ministra financija magistar Boris Lalovac, dva puta piše u dvije funkcije. Dobili smo obavijest o zamijeni, ali nije još na klupama ili možda se sada dijeli. Čuli smo u obrazloženju da je članak 19. mijenjan, a to je sadašnji članak 9., visina temeljnog kapitala zbog promjene tečaja. Dobro je da je usklađena visina temeljnog kapitala, ali nije samo zbog promjene tečaja. Ako je bio temeljni kapital 15 milijuna kuna, a sada je 19 milijuna i 500 tisuća, ako je bio 22 i 500 za sve vrste neživotnih osiguranja, sada 28 milijuna i 860 tisuća, itd. onda je tu i najmanji minimalni temeljni kapital povećan znatno za 30%, a ne samo zbog tečajnih razlika. Slobodno se moglo i zaokružiti da bude i na 30 milijuna i na 20 milijuna, tako da može biti operativnije, jasnije, ali to nije neka velika zamjerka. Ono što imam

pri odlučivanju o izdavanju prethodnog odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, nadzorno tijelo procjenjuje primjerenost i financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima. pod dva ugledu, odgovarajućim sposobnostima i iskustvu bilo koje osobe koja će nakon stjecanja voditi poslove uprave društva za osiguranje te mogućnostima pod stavkom 4, mogućnostima društva za osiguranje da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi ovog zakona. Ovakvi kriteriji kad se jasno i navode trebali bi biti mjerljivi i provjerljivi, a ovi kriteriji nisu ni mjerljivi ni provjerljivi jer ugled stjecatelja se ne može izmjeriti, niti ugled i i sposobnost onih koji će možda voditi poslove društva, znači niti se mogu mjeriti ti kriteriji, niti mogu se provjeriti jesu li točni. Zato bi trebalo izbjegavati ovakve vrste kriterija kad se govori i donosi zakon. Što se tiče članka 15. kojim se mijenja članak 27. i govori o članovima uprave, smatramo da bi bilo bolje da se kad je u pitanju prilično stručan posao vođenja osiguravajućih društava, da onda i odgovarajuća stručna sprema koja se zahtjeva za članove uprave bude isto i jasnije propisana. Konkretno u ovom slučaju bi bilo prihvatljivije da ekonomisti vode, da budu članovi uprave osiguravajućih društava, ali po ovakvom prijedlogu zakona član uprave može biti i stomatolog, ali ekonomist nikada ne može obavljati stomatološke poslove ili tako isto i arhitekt ili bilo tko onaj tko završi stručni studij, što isto smatram da bi moglo … iznimno zahtjevne i odgovorne zadaće i da to bi morao biti netko u upravi tko je završio ekonomski fakultet. I mislim da se na ovakav način počinje sustavno degradirati ekonomska znanost, ekonomska struka i ekonomski fakulteti općenito. Navedeno je tko ne može biti član uprave. Opet imamo kriterije, odnosno opet imamo dobar ulog, poslovnu sposobnost, a svjedoci smo koliko je njih imalo privremeno dobar ugled, a onda naknadno se taj ugled pokaže sasvim drugačijim. I ako netko možda i nema dobar ugled, možda bi ga trebao zasluživati jer je možda neopravdano u javnosti ocrnjen i ne uživa dobar ugled. Ima i jednog i drugog, ali to su jedni vrlo široki pojmovi pa u zakonskim rješenjima to ne bi trebalo biti. Ali član uprave u svakom slučaju ne bi trebao biti onaj tko je porezni dužnik, a ovdje nije izuzet član uprave za one koji nisu porezni dužnici. Navodi se da pod stručnim kvalifikacijama u istom članku stavak 3.i iskustvima podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u društvu za osiguranje odnosno reosiguranje, pod stručnim kvalifikacijama ne može se podrazumijevati iskustvo. Iskustvo se podrazumijeva pod iskustvom, a stručne kvalifikacije se točno zna što su stručne kvalifikacije i dobro je da imaju stručne kvalifikacije, ali da se navedu koje su to stručne kvalifikacije. Dakle nije definirano. U članku 20.stavak 1.nadozrno tijelo će ukinuti odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave društva za osiguranje u slučaju ako pa pod stavkom 4.ako član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je odobrenje izdano. Ne znam vjerojatno uvijek može doći do određene situacije, ali što se to događa ako je odobrenje izdano, a netko ne ispunjava uvjete. Postavlja se pitanje kako mu je izdato odobrenje ako ne ispunjava uvjete? Što se tiče članka 92.h politika nagrađivanja, opet jedna nejasna definicija pod stavkom 2.politike i procedure nagrađivanja Društva za osiguranje moraju dosljedno promicati učinkovito upravljanje rizicima i ne ohrabrivati preuzimanje rizika koji nisu u skladu sa profilom rizičnosti društva za osiguranje. Ne znam kako se može definirati ohrabrivanje preuzimanje rizika. Opet previše neodređenih i nedefiniranih pojmova, mogli smo to svakako na neki način izbjeći. Pod stavkom 3.politika nagrađivanja društva za osiguranje mora biti u skladu sa poslovnom strategijom, ciljevima i veličinom društva za osiguranje. Opet jedna neodređena definicija. Što znači kako uskladiti politiku nagrađivanja sa strategijom? Pa to je zakonska obveza, ali ne znam kako sada član uprave može ispuniti tu zakonsku obvezu. Može se teorijski uklapati ali previše nejasnih odrednica. Uprava društva za osiguranje dužna je usvojiti i najmanje jednom godišnje preispitati opća načela politike nagrađivanja te je odgovorna za njihovu primjenu. To znači da uprava društva sama za sebe određuje načela za nagrađivanje. Za upravu društva bi uvijek trebalo nadzorni odbor donositi politiku nagrađivanja uprave društva. Što se tiče članka 157.g ovo mi se čini najspornijim sve drugo možemo nekako i više sugestivno da se sljedeći kada budu izmjene sljedeće kada dođu na red da se uključe ove opaske i razmatraju, ali ovo je nešto što smatram da je možda ostatak iz nekog drugog zakonskog okvira, gdje kaže da subjekt nadzora znači osiguravajuće društvo je subjekt nadzora je dužan ovlaštenoj osobi nadzornog tijela koja provodi nadzor uručiti svu traženu poslovnu dokumentaciju, što je logično i što treba, računalne ispise koji uključuju ispise elektroničke pošte, preslike poslovnih knjiga i to mi se čini logično i to može, zapise o telefonskim razgovorima, e to mi već malo, snimke telefonskih razgovora. Ne znam tko ima pravo snimati telefonske razgovore, a kamoli ih još davati i predavati. Mislim da bi se tu moralo naći rješenje da se to na neki način, nisam siguran koliko je to pravno izvedivo, a i pravnu sigurnost narušava. Nadalje, subjekt nadzora je dužan ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustava za upravljanje bazama podataka … koristi u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima. Bojim se da se standardno sučelje može dovesti do određene štete koju može prouzročiti ovlaštena osoba iz nadzornog tijela i da se uvijek u ovakvim slučajevima pristupa se da se omogući uvid ali ne da se radi izravno i osigura standardno sučelje. Ali posebice taj dio koji govori o snimka telefonskih razgovora i zapisima telefonskih razgovora, mislim da bi bilo dobro da Vlada Vlada sama podnese amandman na ovaj dio i ovaj dio iz ovog prijedloga zakonskog, samo ovaj dio izbaci. I bez obzira na ove druge navode i sugestije

U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Srđan Gjurković. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče, poštovani pomoćniče ministra. Kada govorimo o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona onda nije loše u uvodu ponoviti da se u biti radi o društvima da se radi negdje oko 27 ako se ne varam u ovom trenutku društava koji se bave osiguranjem i jedno sa reosiguranjem, da se radi o bruto premijama od 9 milijardi kuna to je bilo 2012., 2013.je otprilike tu negdje, da se u biti isto tako radi o tome da je u životnim osiguranjima nekih 27% tih od 9 milijardi premija, a u neživotnim osiguranjima oko 72% Isto tako bitno i značajno je naglasiti kada govorimo o zakonu da znamo odnose i relacije da je oko imovina, ukupna imovina tih 27 društava i jednog reosiguravatelja oko 35 milijardi kuna. isto tako kada govorimo o pasivi da u bruto matematičkoj pričuvi za životna su negdje 13,4 milijarde kuna a da je kod neživotnih osiguranja 9,6 milijardi. I da su sva ta sredstva uglavnom uložena u uglavnom uložena u vrijednosne papire ili sa dospijećem ili sa mogućnošću da se odmah pretvore u likvidna sredstva kako bi se održala stabilnost osiguravajućih društava i po potrebi isplaćivale štete. Isto tako ove izmjene i dopune zakona ja bih, mogu i ime kluba HNS-a reći da su skoro i kao da je novi zakon s obzirom da ima dosta izmjena izmjena koje su poprilično značajne, ne samo povećanje jamstvenog kapitala koje je prirodno i logično s obzirom da i zbog porasta indeksa potrošačkih cijena ali i zbog sigurnosti o kojoj kontinuirano se radi kako i u monetarnoj sferi tako i u ovoj financijskoj, nefinancijskog sferi što je potpuno jasno a sami iznosi o kojima sam u uvodi rekao i aktive i prihoda bruto su sasvim jasni da moramo iznimno voditi računa o tim situacijama neovisno naravno o zakonodavnoj regulativi koju usklađujemo sa direktivama Europske unije. Ono što je sigurno značajno naglasiti da u većini članaka se ističe i određene nove obaveze i određeni novi kriteriji koji su vrlo stroži a koji vode u onom smislu da se što kvalitetnije i nadzire. Pa imamo i situacije u kojima zaista se traži i od nadzornog odbora da bude izvješten obavezno ako dođe do određenih situacija koje nisu u skladu nakon nadzora HANFA-e. Isto tako i obaveza nadzornog odbora da bude puno aktivniji a da ne prima samo izvješća o evidentiranju rada uprave. Ono kada govorimo o upravljanju, upravljanju rizicima i funkciji upravljanju rizicima i rizicima iznimno se u ovome zakonu daje naglasak i detaljno opisuje način na koji će se to raditi i unutar osiguravajućih tvrtki a naravno i vezano i vezano za nadzor od HANFA-e. Jer uz sve te ovlasti koje dobivaju nove i obaveze i zaduženja upravitelji osiguravajućih društava oni dobivaju i nešto novo u smislu određenih poslova šta sigurno nije mala stvar s obzirom da se do sada time nisu bavili a to je u biti da im je omogućeno obavljanje poslova nuđenja udjela investicijskih fondova, poslova ponude mirovinskih programa, dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava a u skladu sa odredbama zakona koje uređuju poslovanje investicijskih fondova, dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava. Dakle mi sa ovim zakonom, osiguravajućim društvima dajemo mogućnost da prošire svoju djelatnost što, a znamo koliko je osjetljivo pitanje i ulaganja mirovinskih osiguravajućih društava, odnosno mirovinskih fondova, jer tu se radi ponovo od 58 milijardi koje u biti mogu oni dobrim dijelom ako imaju adekvatan i kadar i menađment participirati u plasmanu u određene vrijednosne papire, obveznici ili dionice prema Zakonu o obveznim i drugim mirovinskim društvima. Prema tome ovaj zakon je jedan novi zakon ne samo po ovim kriterijima koje imamo unije da podižemo razinu jamstvenog kapitala, smanjujemo rizike, uvodimo veće kontrole i nadzornog odbora i uprave i od strane HANFA-e nego otvara jedan prostor nove poslovne djelatnosti, ne male poslovne djelatnosti. A mi, mogu reći u ime Hrvatske narodne stranke da vjerujem da ovo otvaranje ne smo prostora novim djelatnostima i novom zapošljavanju unutar osiguravajućih tvrtki da će otvoriti vjerujem i kvalitetniji prostor i jačanje jačanje tržišta kapitala što je u ovom trenutku u Hrvatskoj isto tako iznimno bitno i za rast gospodarstva i za strane i domaće investicije. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I završno u ime predlagatelja zamjenik ministra Igor Rađenović. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo vrlo kratko da se osvrnem i zapravo zahvalim predstavnicima sva tri kluba koji su iskazali dakle podršku i dobre namjere, prijedloge i primjedbe na ovaj zakon. Kao što rekoh uvodno Vlada Republike Hrvatske predložiti će za prvo tromjesečje sljedeće godine novi Zakon o osiguranju i svakako ćemo uvažiti sve primjedbe koje su rečene i na odborima i dakako danas na plenarnoj sjednici a ja vam na njima zahvaljujem. Uvijek kada sam bio s one strane bio sam zadovoljan i sretan kada rasprava protekne u ovakvom tonu. Postoje teme oko kojih se treba treba sukobljavati ali ovo su zaista vrlo važni zakoni i vrlo složeni zakoni i ponekad i zamorni i dakako za širu javnost ali posljedice u eventualnim rupama tih zakona mogu biti vrlo teške. Mi ih u Hrvatskoj nismo osjetili, ne govorim sada samo dakako o ovom zakonu, nego cijelom spektru zakona, nismo osjetili što to znači kada financijsko tržište zadrhti i dobro je da nismo osjetili. I zato ako, ponekad i jest zamorno dobro je izvagati svaki detalj ovoga zakona. Samo dozvolite na jednu, dvije primjedbe da se osvrnem, kolega Marić je govorio oko, dakle ja sam uvodno govorio oko toga da usklađujemo i oko nesretnih brojki koje nisu zaokružene pa rekao da je 30% narasla granica solventnosti. Promaklo vam je gospodine Mariću u zadnjem stavku 11. članka 99. prilikom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji se ta razina digla dakle sa 375 milijuna na 459 750 tada, tako da ovo dizanje nije nego je samo ovo tečajno, prema tome nismo nismo to podigli. Danom pristupanja je automatski ova donja razina skočila, prema tome i granica solventnosti nije narasla 30% nego onoliko koliko je to zahtijevao tečaj. Što se tiče dobrog ugleda, tu su kriteriji rekli ste mjerljivi i provjerljivi i drugim zakonima smo dakle propisali sličnu sintagmu i oko nje govorimo, dakle i oko Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o leasingu pa kažemo da će to podzakonskim aktima, recimo u Zakonu o kreditnim institucijama to HNB mora učiniti podzakonskim aktom, a recimo u Zakonu o leasingu je HANFA već donijela svoj pravilnik, dakle donijeli smo istu sintagmu dobar ugled. Donijela je taj pravilnik u 2. mjesecu ove godine ako se ne varam i on prilično detaljno propisuje taj dobar ugled pa pozivam i vas i sve nas koji smo zainteresirani da možda pogledamo i taj pravilnik svi zajedno pa da eventualno onda jasnije i konkretnije vidimo što taj dobar ugled i i znači i da li je HANFA ili HNB u sklopu svoje nadležnosti to propisala dobro. Što se tiče ovoga članka 157.g slažem se sa vama da odredbe izgledaju dosta strogo. Što kaže jedan političar, povjerenje je dobro, kontrola je još bolja, dobro je da kontrolni mehanizmi imaju mogućnost da pregledaju sve zapise. Ono što vam ja u ovom času mogu obećati, da prilikom ovih izmjena i dopuna zakona ćemo detaljno pogledati taj represivan alat zapravo prilikom donošenja novog zakona ćemo detaljno pogledati koji taj represivan alat stoji regulatoru prilikom provjere da li je, prilikom svojih akcija da li je sve bilo u skladu sa zakonima i propisima. No međutim, kada govorimo o osiguranju, evo čisto životni primjer, ukoliko telefonski prijavljujete, pretpostavljam da se to tako misli ali kažem provjerit ćemo još do kraja, ukoliko telefonski prijavljujete određenu određenu štetu na automobilu ili slično onda u tom kontekstu se razmatra da se ti razgovori snimaju. Otprilike kao što je zaštita potrošača kad zovete one automatske telefone T-Coma ili bilo kojeg drugog operatera, da ih ne reklamiram pa onda vam kažu razgovor se snima. Tako i u ovom kontekstu, a znate da u osiguranju mogu mogu nastati određeni nesporazumi, uostalom da su se događali nesporazumi i da je regulacija sa te strane dobra, onda bi se u tom kontekstu snimao taj telefonski razgovor. Barem sam ja to tako shvatio i u ovome što sam do sada dobio informaciju. sa govornice i sa pozicije nove odgovornosti koju nosim mogu vam obećati da ćemo do donošenja novog zakona u prvom tromjesečju sljedeće godine detaljno razmotriti taj članak i u ovome i u dva-tri druga zakona u kojima dajemo ovlasti ovlasti konkretno HANFA-i. Evo hvala vam još jednom svima i iz svega izrečenog vjerujem da će ove izmjene i dopune biti jednoglasno izglasane. Hvala vam lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Imamo repliku Gorana Marića. Hvala lijepa. Gospodine zamjeniče, to što ste rekli da i u drugim zakonima ima termin dobar ugled, ima, na to sam i upozorio, ali to nije još uvijek dokaz da to treba stajati u bilo kojem zakonskom prijedlogu. Iako će se on i definirati pobliže, ali ga je nemoguće, kažem nije mjerljiv ni u jednom slučaju niti je provjerljiv ali ono što je najgore jeste promjenjiv, a nešto što je promjenjivo ne smije biti uvjet, o tomu se radi. Dobar ugled je promjenjiva kategorija i što se događa s njim onda, nevažeći postaje, a ne možemo ga mjeriti. Zato je ovo meni bila prigoda, ne zbog ovog zakona nego da takve definicije ne bi trebale stajati niti u jednom zakonskom prijedlogu pa zato sam rekao i u ovom, ali nije on razlika od drugih u tom pogledu. Što se tiče snimanih telefonskih razgovora, nitko nema pravo snimati telefonske razgovore, a ako netko kaže ovaj razgovor se snima onda ja prestajem razgovarati jer on nema pravo mene snimati ako ja ne želim. I oni koji se jave na telefonske sekretarice i upozoravaju da snimaju, nije ovaj dužan nastaviti razgovor, on može prekinuti. Ali štete na automobilima se ne prijavljuju telefonski, tome nema se šta snimati tko u osiguravajućim društvima i nema pravo na to nitko. I ne znam što je u pozadini da se traže snimke telefonskih razgovora. Pa nećemo se pretvoriti u nešto što je neprirodno i ne odgovara ovim vremenima u kojima živimo. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Odgovor na repliku, Igor Rađenović. **Rađenović, Igor (SDP)** Evo vrlo kratko. U ovoj svojoj prethodnoj ulozi ovih dana sam bio dosta u tim telefonskim razgovorima i u medijima i u svemu i apsolutno se s vama slažem da sa te strane moramo jasno odrediti pravila igre itd. Kažem, konzultirajući se i sa gospođom pomoćnicom i s onim što smo u ovom času mogli vidjeti to je taj model, … na modelu zaštite potrošača. Naravno da se konačna prijava dodjeljuje i zapravo prijava osiguranja mora pisano dakako podnijeti, ali očigledno postoje neki razlozi ali kao što rekoh detaljno i temeljito ćemo to provjeriti pa ćemo ovih 6 mjeseci to zasigurno vidjeti. Ja vjerujem da i kolege iz HANFA-e i sve drugo, s obzirom i na ovu saborsku raspravu, pozvat ćemo ih i direktno će možda to pravo koje imaju ovim zakonom daleko efektivnije primjenjivati nego što bi možda učinili, a da i vi ovdje i mi svi zajedno nismo na to upozorili. Što se tiče dobrog ugleda, da li ga je moguće, nije ga moguće definirati. Rekoh da, upravo iz Zakona o leasingu je HANFA ove godine u 2. mjesecu donijela pravilnik u kojem evo u članku 6. detaljno opisuje što taj dobar ugled bi trebao značiti ili ne bi trebao značiti. Pozivam evo i vas u nastupu vaše dobre volje da konkretno i pozitivno doprinesete ovom zakonu, da također pogledate i taj pravilnik, dostupan je naravno i javno pa da vidimo da li je taj dobar ugled ipak sa te strane dobro definiran, a ukoliko nije da ga možemo i dati svoj doprinos i da ga još bolje možemo definirati. Evo hvala Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. O prijedlogu zakona glasat ćemo naknadno.